Austatud Vabariigi President! Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu I istungjärgu 2. töönädala esmaspäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soov üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Andre Hanimägi, palun!

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Annan Keskerakonna fraktsiooni nimel üle puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Me oleme rääkinud palju muutustest ja sellest, kuidas sissetulekud on ajale jalgu jäänud ja kõik vajab kindlasti ümbervaatamist. Olgu see alampalk või seesamacirca500 miljonit eurot maksev tulumaksureform, mis kasvatab sissetulekuid eelkõige 2000–3000 eurot teenivatel inimestel. On aga kohti, kus king on eriti kitsas, ja meil kõigil tuleb vaadata peeglisse ning paraku tunda piinlikkust. Sotsiaaltoetuste määr, mis on puudega inimeste sotsiaaltoetuste aluseks, on sama aastast 2006: 400 krooni, 25 eurot. Samal ajal on tarbijahinnaindeks muutunud 282,40%. Tõsi, puudega laste toetusi on tõstetud, kuid needki on selgelt jäänud ajale jalgu. Need inimesed, kes peavad iga päev ise hakkama saama või toetavad oma lähedast, vajavad riigi suuremat tuge. Palun ärme oota järgmised 17 aastat, vaid vaatame süsteemi tervikuna üle ja tõstame puudega inimeste toetused kahekordseks. See tõus ei ole kolossaalne, kuid on väga suur abi. Mõju riigieelarvele oncirca60–70 miljonit eurot. Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel palun eelnõule toetust. Aitäh! Kas on veel üle anda eelnõusid või arupärimisi? Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele.Ja Riigikogule on mul teada anda järgmist. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade moodustamise koosolekud: Eesti-Iirimaa, kokkukutsuja on Maris Lauri; Eesti-India, kokkukutsujad Urmas Reinsalu ja Anti Poolamets; Eesti-Poola, kokkukutsujad Ants Frosch ja Kristo Enn Vaga. Samuti toimuvad täna pärast istungi lõppu järgmiste toetusrühmade moodustamise koosolekud: loomakaitse toetusrühm, kokkukutsuja Anastassia Kovalenko-Kõlvart; Tallinna Haigla toetusrühm, kokkukutsuja Tanel Kiik; rahvusvähemuste toetusrühm, kokkukutsuja Vadim Belobrovtsev.

Istungile registreerus 81, puudub 20 Riigikogu liiget. Head kolleegid! Läheme nüüd päevakorra kinnitamise juurde.

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse §‑le 91 astub Vabariigi Valitsus ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees. Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 56 lõike 1 punkti 11 alusel on täiendatud tänase istungi päevakorda Vabariigi Valitsuse ametivande andmisega. Koos selle muudatusega panen hääletusele Riigikogu täiskogu I istungjärgu 2. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt on 79 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud. Head kolleegid! Saame nüüd asuda Vabariigi Valitsuse ametivande andmise juurde. Lugupeetud ametisse astuva Vabariigi Valitsuse peaminister Kaja Kallas, palun teid ametivande andmiseks Riigikogu kõnetooli. Austatud vabariigi president! Austatud Riigikogu esimees! Hea Riigikogu! Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees.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

ametivannet andma minu juhitava valitsuse ministrid. Kõigepealt haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallas.

Majandus‑ ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Siseminister Lauri Läänemets.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Terviseminister Riina Sikkut. Välisminister Margus Tsahkna.

kolleegid! Lubage mul ette lugeda Vabariigi Presidendi otsus. Otsus nr 298, Toompeal 17. aprillil 2023. aastal. "Vabariigi Valitsuse ametist vabastamine. Vabastan ametist 18. juulil 2022 nimetatud Kaja Kallase juhitud Vabariigi Valitsuse seoses uue valitsuse ametisse astumisega

Head kolleegid! Lugupeetud president! Õnnitlen ametisse astunud valitsust ja tänan lahkunud valitsust tehtud töö eest. Austatud president Alar Karis, teil on võimalus uut valitsust õnnitleda.

Head kolleegid! Riigikogu liikmed saavad uut valitsust õnnitleda Valges saalis. Võtan selleks juhataja vaheaja 20 minutit. Pärast vaheaega jätkame vaba mikrofoniga.

kolleegid! Juhataja võetud vaheaeg on läbi saanud ja jätkame Riigikogu liikmete vaba mikrofoniga. Ma tutvustan vaba mikrofoni korda. Seda reguleerib meie Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 157. Sõna võivad võtta Riigikogu liikmed ning fraktsioonide ja komisjonide esindajad. Sõnavõtuks saab registreeruda pärast istungi juhataja haamrilööki. Sõnavõtt kõnetoolist kestab kuni viis minutit ning seda ei pikendata ehk siis te peate mahtuma viie minuti raamidesse. Sõnavõtjale küsimusi ei esitata ja läbirääkimisi ei avata. Üks täpsustus veel: kui te soovite sõna võtta, siis vajutage oma puldil nupule "Kõne", mitte nupule "Sõna". Kõigil soovijail on võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis.